Вносители са народните представители Кристиан Вигенин, Димитър Данчев, Жельо Бойчев, Христо Проданов, Станислав Владимиров, Драгомир Стойнев и Любомир Бонев. Моля малко търпение, уважаеми колеги, да изчакаме дали някой от вносителите ще дойде да си представи Законопроекта.

Току-що ми предават, че групата на „БСП за България“ няма да участва в представяне на Законопроекта. Имате думата за изказвания. Откривам разискванията.

Няма. Закривам разискванията. Подлагам на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол,

Допълнително записали се: Александър Сабанов, Сабанов, Георги Станков, Георги Марков, Веселин Марешки, Пламен Христов и Емил Димитров.

Преди прекъсването да поздравим

Преди да продължим заседанието, съгласно Правилника да установим кворума – отново чрез поименна проверка. Адлен Шукри Шевкед

Константинов - тук Иван Валентинов Иванов - отсъства Иван Димов Иванов

Допълнително са записани Кръстина Таскова и Миглена Александрова.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги!

Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение.

Предложенията са на господин Цветанов. Аз ще представя Проектите за решения.

Евгения Бисерова Алексиева като член на Комисията по икономическа политика и туризъм. 2. Избира Теодора Радкова Георгиева за член на Комисията по икономическа политика и туризъм.“ Има ли изказвания? Няма. Гласуваме Проекта за решение. Гласували

за промяна в състава на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Теодора Радкова Георгиева като член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. 2. Избира Ралица Трилкова Добрева за член на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите.” Има ли изказвания? Няма. Гласуваме Проекта за решение.

702-01-34. Внесен е от Министерския съвет на 24 октомври 2017 г. и е приет на първо гласуване на 2 ноември 2017 г. Доклад на Комисията по бюджет и финанси ще Ви бъде представен от председателя на Комисията, народният представител Менда Стоянова. Гласуваме направеното предложение за допускане в зала.

Комисията за финансов надзор“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Наименованието е прието по Доклада на Комисията. „§ 1. В чл. 1, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. Точка 1 се изменя така: „1. дейността на регулираните пазари на ценни книжа, инвестиционните посредници, многостранните системи за търговия, включително на пазарите за растеж, на организираните системи за търговия, централните депозитари на ценни книжа, Фонда за компенсиране на инвеститорите, доставчиците на услуги за докладване на данни, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове и управляващите дружества, лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, включително лицата, които управляват фондове за рисков капитал, фондове за социално предприемачество или фондове за дългосрочни инвестиции, физическите лица, които непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации, публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, агенциите за кредитен рейтинг, централните контрагенти, администраторите на бенчмарк, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за прилагане на мерките прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници и Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции

бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори, или за измерване на резултатите на инвестиционни фондове, и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2014/17/ЕС и на Регламент

т. 5: „5. дейността на лицата по т. 1-4, както и на нефинансовите контрагенти, на лицата с нетни къси позиции във финансови инструменти, на лицата, които са

909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО

1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 г. относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни

Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията

чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Членовете на комисията могат да бъдат само български граждани с висше образование с минимално образователно-квалификационна степен „магистър“ в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност, които притежават добра репутация, знания, умения и професионален опит и имат трудов и/или служебен стаж по специалността не по-малко от 5 години за последните 10 години.“ 2. Създава се нова ал. 2: ал. 2: „(2) За членовете на комисията трудовият и/или служебен стаж по специалността по ал. 1 следва да е придобит: 1. в държавни институции или други публичноправни субекти; 2. в регулаторен орган на банковия и/или небанковия финансов 3. в банка и/или в предприятие от небанковия финансов сектор; 4. на длъжност с ръководни функции по финансово управление и/или контрол в предприятия от нефинансовия сектор.“

Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Ще гласуваме първо редакционната поправка. Има ли изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакционната поправка, която направи госпожа Стоянова преди малко в този създаден § 2, който е подкрепен от Комисията. Моля, гласувайте.

Моля, гласувайте. Гласували 95 народни представители: за 95, против и въздържали се няма. Поправката е приета, така както е предложена. Подлагам на гласуване

„§ 4. Член 7 се изменя така: „Чл. 7. (1) Възнаграждението на председателя и на другите членове на комисията се определя съгласно вътрешни правила за работната заплата, приети от комисията, като възнаграждението не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година и не надвишава равнището на възнаграждението на управителя и подуправителите на Българската народна банка. (2) Председателят и другите членове на комисията имат всички права по трудово правоотношение освен тези, които са несъвместими или противоречат с тяхното правно положение. (3) Председателят и другите членове на комисията получават допълнително възнаграждение за постигнати резултати, определено

Няма изказвания. Подлагам на гласуване създадения нов § 5, който е подкрепен от Комисията.

така: „6. по предложение на съответния ресорен заместник-председател издава или отказва да издаде и отнема предвидените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Кодекса за застраховане и в Кодекса за социално осигуряване разрешения и одобрения;“ б) създава се нова т. 7: по предложения на съответния ресорен заместник-председател регистрира или заличава лица от регистъра по чл. 30, ал. 1 в предвидените случаи в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти,

се добавя „разрешения“; д) досегашната т. 17 става т. 18; е) създават се нови точки 19-21: „19. по предложение на ресорния заместник-председател предявява искове за: а) установяване на недопустимост или нищожност на вписвания в търговския регистър, както и за несъществуване на вписано обстоятелство; б) прогласяване нищожност на сделки, свързани с дейността на контролираните от нея лица или сключени в нарушение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

искът се предявява срещу дружеството пред окръжния съд по неговото седалище в 14-дневен срок от получаването на протокола от заседанието на общото събрание; г) прогласяване на нищожност на споразумения по чл. 37, ал. 6 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми

909/2014 в 30-дневен срок от тяхното постъпване по ред, определен с правилника на комисията; 21. по предложения на ресорния заместник-председател прилага принудителните административни мерки, предвидени в Закона за публичното публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Кодекса за застраховането и в Кодекса за социално осигуряване, които са в изричната компетентност на комисията;“

Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване подкрепения от Комисията § 15, който става § 20. Моля, режим на гласуване.

„Кодекса за социално осигуряване и актовете по прилагането му“ следва да отпадне, тъй като това е по моето предложение, което аз оттеглих, но е останало в редакцията. Думите „Кодекса за социално осигуряване“

„които не са предоставени в изричната компетентност на комисията“; д) точка 14 се отменя; е) точка 15 се изменя така: „15. организира подготовката на всички уведомления и друга документация до поднадзорни лица, институции и до други във връзка с осигурителния надзор;” ж) точка 16 се изменя така: „16. уведомява прокуратурата при откриване на данни за престъпления във връзка с допълнителното социално осигуряване и съдейства на прокуратурата по нейно искане в разследването на тези престъпления.“

„(2) Дейността на администрацията се осъществява от лица, работещи по трудово правоотношение. Трудовите правоотношения на служителите на комисията се уреждат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. (3) Служител на комисията не може да е лице, което: 1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; би се оказало в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг или съпруга, с лице, с което е във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително; е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация; 4. е народен представител; 5. заема ръководна или контролна длъжност на национално равнище в политическа партия; 6. упражнява контрол върху поднадзорното лице или притежава пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от правата на глас в общото събрание или от капитала на поднадзорното лице; 7. е член на управителни или контролни органи на поднадзорното лице или е оправомощен да управлява или да представлява поднадзорното лице, без да е член на неговите управителни или контролни органи; 8. работи по трудово или гражданско правоотношение за поднадзорното лице. лице. (4) При сключването на трудовия договор служителите на комисията са длъжни да декларират своето имотно състояние пред председателя на комисията.“ 2. Създават се ал. 5 и 6: „(5) Всяка година до 30 април служителите на комисията комисията са длъжни да декларират пред председателя на комисията своето имотно състояние, както и получените от предходната календарна година доходи от договори за допълнителен труд по чл. 111 от Кодекса на труда, доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения, както и работодателя/възложителя, работодателя/възложителя, който ги е изплатил, и основанията за тяхното получаване. Имуществото – предмет на деклариране, редът за деклариране, съхраняването и достъпът до информацията, съдържаща се в декларациите, се определят с Правилника за устройството и дейността на комисията. (6) Служителите, които заемат ръководна длъжност, следва да имат висше образование с минимално образователна квалификационна степен „магистър” в областта на икономиката, финансите, правото, математиката, информатиката и друга подходяща, с оглед надзора и регулирането на небанковия финансов сектор специалност

и имуществени санкции от поднадзорните лица, вписани в публичните регистри по чл. 30. (4) Членовете и администрацията на комисията се застраховат задължително със застраховка "Злополука" за сметка на нейния бюджет. (5) Когато длъжност в администрацията на комисията

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 11, който става § 16. Госпожо Председател, тук също е изпуснато наименованието на чл. 25а, а именно „Служебна тайна“.

за 84, против и въздържали се няма. С това параграфи 15 и 16 по Доклада на Комисията и с предложените заглавия са приети.

В окончателната редакция на § 14, който става § 19, а именно: в точка първа думите „приходи“ да се четат „приходите“ и думата „и средства“ да се чете „и средствата“. В ал. 4 след думите „приходи по ал. 3, т. 4“ се поставя запетая и се добавя „които се отчитат като вноска в централния бюджет“. Благодаря, госпожо Стоянова. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване току-що направените редакционни поправки в § 14, който става § 19, които Комисията подкрепя.

„съгласно таблица, която е в Доклада“. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 16, който става § 21 и предлага в Раздел І,

народните представители Георги Търновалийски, Лало Кирилов и Румен Гечев. Моля, режим на гласуване.

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 17 до 24, които стават параграфи съответно от 22 до 29. ПРЕДСЕДАТЕЛ Няма изказвания. Подлагам на гласуване наименованието на подразделението и параграфи 17,

23, който става § 28, и § 24, който става § 29. Моля, режим на гласуване.

С това приехме наименованието на подразделението и параграфи от 22 до 29 по Доклада на Комисията, както са под новата номерация. ДОКЛАДЧИК МЕНДА СТОЯНОВА: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 25, който става § 30 и предлага точки 45 и 81 да се изменят така:

Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. После има и Доклад на Комисията по външна политика. Уважаема госпожо Председател, моля да гласуваме процедура за допуск – до залата да бъде допуснат господин Костадин Коджабашев, генерален директор на Генерална дирекция „Двустранни отношения“ към Министерството на външните работи. Моля, режим на гласуване по направената процедура за допуск.

европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2017 г.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 на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2017 г. Законопроектът беше представен от господин Георг Георгиев — заместник-министър на външните работи. Също така на заседанието присъства и Чавдар Жечев – директор на дирекция „Америка" в Министерството на външните работи. Настоящият Законопроект има за цел засилване и заздравяване на връзките между Европейския съюз и Централна Америка, стратегическото асоцииране на двата региона в приоритетни области, като социално сближаване, регионални политики за сътрудничество, намаляване на равнището на бедност, неравенство, социална изолация и всяка форма на дискриминация. Базирано е на принципите на демокрацията, основните права на човека, насърчаването на устойчиво развитие, доброто управление и върховенство на Закона. Със сключването му се предоставят нови възможности за диалог в области като борбата с наркотрафика, организираната престъпност, прането на пари и корупцията. Също така със Споразумението се установява Зона за свободна търговия. В хода на прилагането му Споразумението ще освободи изцяло износителите на промишлени и рибни продукти от Европейския съюз за Централна Америка от заплащането на мита. Това отговаря на критериите на чл. 24 от ГАТТ и търговията за премахване на митата и другите ограничителни търговски разпоредби практически за цялата търговия между страните на Споразумението. Част IV – „Търговия“, от Споразумението се прилага временно за Европейския съюз, Хондурас, Никарагуа и Панама от 1 август 2013 г., за Ел Салвадор и Коста Рика – от 1 октомври 2013 г., за Гватемала – от 1 декември 2013 г. Не на последно място следва да се отбележи, че към момента документът е ратифициран от 22 страни – членки на Европейския съюз, и от шестте държави от Централна Америка. В последвалата дискусия председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол върху европейските фондове господин Кристиан Вигенин, като отбеляза оттеглянето в последните години на Република България от региона на Централна Америка, попита какви биха били потенциалните ползи от такова споразумение, както и защо се е забавила толкова ратификацията от страна на България. Господин Георгиев отговори, че търговията ще бъде най-сериозно облагодетелствана от това Споразумение и потенциалните ползи са значителни. Той обясни също така, че причините за забавянето на ратификацията на Споразумението са от технически характер и отбеляза, че има и други страни-членки на Европейския съюз, които все още не са приключили ратификационните процедури. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага: с 6 гласа „за" на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2017 г.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги: „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, № 702-02-11, внесен от Министерския съвет на 20 На редовно заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект. Мотивите по Законопроекта бяха представени от Георг Георгиев – заместник-министър на външните работи, както следва: Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, е първото междурегионално споразумение на Европейския съюз и първото всеобхватно споразумение за асоцииране между двата региона, което ще допринесе за ускоряване на регионалната интеграция. Споразумението е съставено в Хондурас на 29 юни 2012 г. Влиза в сила на първия ден от месеца, следващ месеца, през който всяка от страните е нотифицирала другата за приключването на процедурите, съгласно вътрешното право. Срокът на действие и валидност е неограничен. Всяка от страните нотифицира писмено съответния депозитар за намерението си да денонсира Споразумението. Денонсирането му поражда действие шест месеца след нотифицирането му на съответния депозитар. Със сключването му се предоставят нови възможности за диалог в области като борбата с наркотрафика, организираната престъпност, прането на пари, тероризма и корупцията. Със Споразумението се установява Зона за свободна търговия. В хода на прилагането му Споразумението ще освободи изцяло износителите на промишлени и рибни продукти от Европейския съюз за Централна Америка от заплащането на мита. То отговаря на критериите на чл. 24 от Общото споразумение за митата и търговията и чл. 5 от Общото споразумение по търговията с услуги. Страните по Споразумението потвърждават съществуващите права и задължения, които те имат, една спрямо друга, съгласно Споразумението за СТО. Част IV – „Търговия“, от Споразумението се прилага временно за Европейския съюз, Хондурас, Никарагуа и Панама от 1 август 2013 г., за Ел Салвадор и Коста Рика – от 1 октомври 2013 г., и за Гватемала – от 1 декември 2013 г. Към момента документът е ратифициран от 22 страни – членки на Европейския съюз, и от шестте държави от Централна Америка. След изслушване на мотивите към Законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 14 гласа без гласове „против" и „въздържали се", Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене внесения от Министерския съвет Проект на Закон за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз

Не виждам изказвания. Закривам разискванията. Колеги, ще Ви прочета проекта: „Проект за Закон за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна. Член единствен. Ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, съответно в Тегусигалпа на 29 юни 2012 г.“ Моля, режим на гласуване.

на гласуване. Гласували 76 народни представители: за 76, против и въздържали се няма. Законопроектът е приет на първо гласуване. Заповядайте, госпожо Василева. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, моля, на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Законопроектът за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2017 г., да бъде гласуван и на второ четене.

Подлагам на гласуване направената процедура. Гласували 82 народни представители: за 81, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието. Заповядайте, госпожо Василева, за второ четене. за ратифициране на Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, Член единствен. Ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, съставено в Тегусигалпа на 29 юни 2012 г.“

Уважаема госпожо Председател, искам да направя процедура по така приетия като първа точка от днешния дневен ред – Законопроекта за изменение и следприватизационен контрол. Тъй като в залата нямаше представяне на мотивите по Законопроекта, колегите от БСП отсъстваха, моля да подложите на гласуване удължаване на срока между първо и второ четене с още седем

ЗА КОНЦЕСИИТЕ. Вносители: Данаил Кирилов и група народни представители на 30 май 2017 г. Приет на първо гласуване на 8 юни 2017 г. Заповядайте, господин Кирилов.

процедура на допуск по отношение на директора на дирекция „Социални дейности и концесии“ при Министерския съвет

Благодаря, госпожо Председател. „Закон за концесиите“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. „Глава първа – Основни положения“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Глава

наименованието на Закона, наименованието на Глава първа и наименованието на Раздел I по Доклада на Комисията, които са подкрепени от Комисията. Гласували

чл. 1 на вносителя има предложение на народния представител Румен Георгиев: Предложеният текст на чл. 1, ал. 1 да отпадне и да се възприемат дадените дефиниции и регламентации в Директива

С този закон се определят правилата във връзка с процедурите за възлагане, от възлагащи органи и възложители, на концесии и изпълнението на концесии за строителство или концесии за услуга.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 1 ал. 2 отпада, ал. 1 става съдържание на чл. 1.“

Комисията не подкрепя предложението.

„Раздел II – Принципи“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел II. По чл. 4 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 4 ал. 1 след думата „прозрачност“ се поставя нова запетая и се добавя „оперативна самостоятелност на публичните органи“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 4. ПРЕДСЕДАТЕЛ

По чл. 6 има предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 6, ал. 2 т. 3 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 6.

2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия. Текстът да добие следната редакция: „Чл. 7. (1) „Концесия за строителство“ означава възмезден договор, сключен в писмена форма, чрез който един или повече възлагащи органи или възложители възлагат изпълнението на строителство на един или повече икономически оператори, като възнаграждението за това се състои само от правото на експлоатация на строителството, предмет на договора, или от това право в съчетание с възнаграждение.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 7.

Член 8 – текст на вносител. Предложение от народния представител Румен Георгиев: „Предложеният текст на чл. 8, ал. 1 да отпадне и да се възприеме дадената дефиниция в Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент

„Концесия за услуги“ означава възмезден договор, сключен в писмена форма, чрез който един или повече възлагащи органи или възложители възлагат предоставянето и управлението на услуги, различни от изпълнението на строителство по чл. 7, на един или повече икономически оператори, като възнаграждението за това се състои само от правото на използване на услугите, предмет на договора, или от това право в съчетание с възнаграждение.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 8: „Чл. 8. (1) Концесията за услуги е публично-частно партньорство, при което публичен орган възлага на икономически оператор предоставяне и управление на една или повече услуги, различни от строителство, срещу което предоставя на икономическия оператор правото да получава приходи от извършването на тези услуги при поемане на оперативния риск, наричано по-нататък „експлоатация на услугите“. Концесия за услуги се възлага за услуги, предназначени за ползване от обществото, включително от публичния орган, както и за дейностите по приложение № 2. (3) С концесия за услуги може да се възлагат социални или други специфични услуги по приложение № 3. Когато част от услугите са социални или други специфични услуги по приложение № 3 и стойността им е по-голяма от стойността на останалите услуги, се прилагат правилата за социални или други специфични услуги по този закон. (4) С концесия за услуги може да се възлага строителство по чл. 7, ал. 2, т. 3. (5) С концесия за услуги може да се възлага доставка на стоки от икономически оператор за публичен орган, стойността на която е по-малка от стойността на услугите.

чл. 8а със следното съдържание: „Чл. 8а. (1) Предметът на договорите, с които се възлагат концесии по чл. 7 и чл. 8, е възлагане на строителство или услуги, като възнаграждението по договора се състои в правото да се експлоатират строежите или услугите, или от това право, съчетано с плащане. (2) Ползите от строителството или услугите по ал. 1 винаги се получават от концедента и са в интерес на обществото.” Комисията не подкрепя предложението.

Член 15 – текст на вносител и предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 15 ал. 4 отпада.”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл.

Подлагам на гласуване предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, което не се подкрепя от Комисията. Гласували

Моля, режим на гласуване.

трансграничен интерес. (2) Концесия за строителство и концесия за услуги, чиято стойност е под прага по ал. 1, както и всяка концесия за ползване са концесии без трансграничен интерес. Актуална информация за промените в размера на прага по ал. 1, наричан по-нататък „европейския праг“, се поддържа на интернет страницата на Националния концесионен регистър.“ Комисията подкрепя

Раздел ІV – „Обекти на концесия” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел ІV. Член 15 – текст на вносител и предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 15 ал. 4 отпада.”.

Член 17 – текст на вносител и предложение от народния представител Румен Георгиев: „В чл. 17, ал. 2, и навсякъде в текста на Проекта на Закон за концесиите като концедент на държавните концесии да се определи държавата, а не отделният министър в съответствие с неговата функционална компетентност, този текст да се замени с „Министерски съвет", така както е в досегашния Закон за концесиите. Решенията за предоставяне на концесия да се приемат от Министерския съвет, а подготвителните действия, провеждането на процедурите, сключването на договорите и контрола по изпълнението да останат от компетенциите на министрите.”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители: „В чл. 17 се правят следните изменения: 1. ал. 2 се изменя така: „(2) Концедент за държавните концесии е Министерският съвет.” 2. ал. 3 се изменя така: „(3) Концедент за общинските концесии е общинският съвет“.

Не виждам. Подлагам на гласуване, първо, неподкрепеното предложение на народния представител Румен Георгиев. Комисията не подкрепя предложението. Гласували

против 73, въздържали се 9. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване и второто неподкрепеното предложение от народния представител Корнелия Нинова и група народни представители, които Комисията не подкрепя. (Шум и реплики.) Колеги, моля Ви малко по-тихо в залата, ако обичате!

чл. 20. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 21. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 22, като в ал. 2 думата „наричано“ се заменя с „наричан“, а думите „общини или“ се заменят с „общини и/или“. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 23.

Не виждам. Подлагам на гласуване подкрепените от Комисията чл. 18, 19, 20, 22, 23, наименованието на Раздел VІ и чл. 24. Моля, режим на гласуване.

и чл. 24 по Доклада на Комисията, са приети. Господин Кирилов, предлагам да прекъснем за половин час почивка. Обявявам половин час почивка! ДОКЛАДЧИК